приемането на текста на чл. 6б, който дава един ясен знак към бизнеса и към гражданите, че държавата е готова да поеме своята част от негатива от кризата, съответно няма да изисква, и поне даваме процедура да бъдат намалени или изобщо опростени плащанията за наем в случаите, когато е ограничено или съответно спряно ползването на помещенията, които са отдали под наем. Остава неподкрепено, за съжаление, част от моето предложение, свързано с общините и по-скоро с правомощията на общинските съвети, които да освободят от заплащането на данъци и такси същите категории лица, разбира се, по преценка на съответната местна общност и в размера, който е поносим за общинския бюджет. Това според мен е важно да го направим по няколко причини. Преди буквално два часа ние имахме сериозен разговор с голяма част от работодателските организации, за които основен проблем е таксата за битови отпадъци, която продължава да бъде изискуема, продължава да бъде дължима от собствениците на затворени заведения, въпреки че те са затворени, не генерират отпадък и би следвало съответно разходите на общината за събирането и извозването чувствително да са намалели, тоест евентуалното лишаване на част от приходите в този план, свързан с битовите отпадъци, по никакъв начин не би лишил общините от някакви жизненоважни средства. Същият е случаят примерно със затворените в момента къщи за гости, които пък дължат патентен данък на базата на това, че вече са влезли в съответната година, а текстът в Закона изрично забранява по време на текущата година да се променят които са установени, и техният размер. При всички таксите биха могли да бъдат изменени и то става с изменение на наредбата по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, което означава отново една процедура, която ще отнеме най-малко месец, месец и половина. В това отношение аз апелирам към текста на чл. 6б, който е създаден в момента, да бъде създадена нова ал. 2, а настоящият текст да бъде записан като ал. 1 със следния текст: Общинските съвети могат да освободят от заплащането на отделни местни данъци и такси изцяло или частично за срока на извънредното положение физически и юридически лица, преустановили или ограничили дейността си вследствие на мерките за ограничаване на пандемията.“ Това го предавам като редакционно предложение и се надявам да бъде подкрепено.

благодаря, господин Веселинов. Реплики ще има ли? Не виждам реплики. Господин Янков имаше заявено изказване, после господин Колев.

Уважаема госпожо Председател, господин Министър, дами и господа народни представители! Така предложеното изменение в Закона за мерките и дейностите при извънредно положение регламентира правомощията на Националния оперативен щаб. Националният оперативен щаб е създаден със заповед на министър-председателя Бойко Борисов съгласно Устройствения правилник на Министерския съвет – чл. 24, който гласи: „Работни групи за изготвяне на проекти на актове или на други експертни предложения по конкретни въпроси от компетентността на правителството, с участието на представители на различни администрации, се създават с решение на Министерския съвет или със заповед на министър-председателя“. Видно от текста на чл. 24 от Устройствения правилник, Националният оперативен щаб е работна група и функциите му се свеждат до изготвянето на експертни предложения

се води от Националния план на Република България за готовност при грипна пандемия. Там ясно са разписани мерките, дейностите, фазите при грипна пандемия, но тъй като е работна група към Министерския съвет, не може да издава никакво разпореждане. Добре е, че се ръководи по нормативната уредба. Препоръчвам му да предостави този правилник на министър-председателя Бойко Борисов, за да се ръководи и той от мерките, залегнали в законодателството. Не става въпрос даже, въпреки че след време ще питаме дали се спазва нормативната уредба, дали действията, дейността на Министерския съвет е съобразно разписаните правомощия и възможности в Закона за защита при бедствия, Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република Държавния резерв и военновременните запаси, а е единствено във връзка с издадените заповеди от министъра на здравеопазването, ни стават ясни и се прилагат правомощията по Закона за здравето.

там ясно е разписано не само правомощието, но и как се ръководи цялата дейност при такава сложна ситуация, в каквато сме в момента. Има и конкретен орган – Национален пандемичен комитет, където е ясно разписано от отделните институции и министерства, който е в състав от председател, вицепремиер, заместник-председател, министър на здравеопазването, заместник-министри от всички министерства и могат да привличат и други експерти, при необходимост за работата на Комитета може да се ползва и експертизата, в случая включително и на генерал Мутафчийски. Членовете на Комитета изразяват становищата на министерствата и ведомствата, които представляват. Това е гаранция, че те носят отговорност и са направили оценка за въздействие на всяко предложено на Министерския съвет решение или на своите решения – както сте направили предложението конкретно за Държавния резерв, Вие приемате, че Националният оперативен щаб е орган. Отново Ви обръщам внимание: това е работна група и нищо повече. Отговорността е на Министерския съвет и на ръководителя – този, който внася поименния състав в Народното събрание, а именно министър-председателят Бойко Борисов, и никакви такива предложения за възможности за размиване на отговорността не могат да обезличат тази негова отговорност – на министър-председателя, първо, за спазване на законодателството и нормативната уредба и, второ, за конкретните действия

госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! В самото начало на моето изказване Ви моля да обърнете внимание на нашето предложение за създаване на чл. 51а, който гласи: „При липса на продукти в аптеката магистър-фармацевтът може да замени предписания лекарствен продукт с друг лекарствен продукт със същото международно непатентно наименование, предписаната лекарствена форма и количеството дозова единица. Правото на замяна не е допустимо за лекарствени продукти за плащане – пълно или частично от бюджета на НЗОК, както и при отказ на пациента.“ И отдолу е ал. 2: „Прилага се до отмяна на извънредното положение“. Колегите отдясно, колегите от ГЕРБ, колегите отляво и всички до този момент казахте ясно, че е добре да се концентрираме и насочим нашите усилия сега, за да дадем на най-уязвимите групи, най-уязвимата част от обществото това, което можем да направим за тях във времето на извънредното положение. Сега е моментът в тази част да го направим. Какво представлява самото лечение? Лечението е: даден медикамент идва от неговото активно вещество и съгласно определението за „генеричен медикамент“ всички представители от една молекула са еднакво ефективни, еднакво качествени, еднакво безопасни с оригиналния медикамент и помежду си могат да бъдат взаимозаменяеми. Еднаквото количество и еднаквото активно вещество имат една и съща форма.

молекула, а му е предписано по наименование. Наименованието обаче го няма в аптеката и във време на криза този човек тръгва да обикаля по аптеките – това е недопустимо. Ние предлагаме продукти и лекарства с една и съща формула, с едно и също активно вещество да могат да бъдат заменяни от магистър-фармацевта, и то да не бъдат безконтролни, а с контролирано заместване. Чета какво представлява контролираното заместване: „Контролираното заместване на лекарствени продукти – генерично предписване и генерично заместване, представлява предписване на лекарствен продукт по непатентно международно наименование молекула и задължение фармацевтът да предложи най-евтиното търговско наименование или ако е предписано търговско наименование да се замести в аптеката с най-евтиното от международното непатентно наименование“.

ние сме единствената страна, която не е направила тази генерична програма – единствените, изостанали сме. Това води до стотици милиони плащания точно от най-уязвимата група ежегодно плащане, излишно плащане от джоба на тези, които най нямат пари и са най-ощетени, и са в невъзможност да се ползват от тази генерична политика, която прави Какво значи „генерична политика“? Какво липсва в нашата политика, ако някой каже, че я има? Липсва генеричното предписване на медикаменти и липсва генеричното заместване в аптеката.

в момента до нас има множество оплаквания, имаме вече сигнали за отказ от лечение на пациенти поради недостиг на средства. Страшно е да се отказваш от лечение – говорим за възрастни хора, говорим за хора, които нямат възможност да обикалят, говорим за хора, които са най-уязвими. В тази връзка, когато говорим за предписване на лекарства и когато говорим за правилност на изписването им, когато се явяват на конкурс и търг – там болниците се явяват с

там изписването става на база търговското наименование. Интересува ли го дядо Иван, като отиде в аптеката, дали ще си купи аспирин за един лев, или ще си купи от Марс за 10 лв.?

моля да подкрепите нашето предложение. В тази връзка се надявам, ако ще говорим за най-уязвимите части на обществото, смятам, че точно те са най-уязвимата част на обществото – тези,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Колев, Вие като човек, който не е лекар, вероятно не познавате сериозно принципите на действие на лекарите в България при отпускането на лекарствени средства и трябва да Ви кажа, че приказките за молекула, за дядо Иван и за доктора, който изписва най-скъпите лекарства, изобщо не почиват на реалната дейност

аз се надявам, че освен Вас и хората, които са Ви подкрепили, никой в тази зала няма да подкрепи това предложение, това би създало такова насищане с определени по решение на отделни личности или групи в обществото, които се занимават с търговия на лекарства, на продаване на определени лекарствени средства, че аз не бих искал въобще да го коментирам. Това предложение не почива на никаква реална основа, зад него прозират неща, които не искам да коментирам тук, в тази зала, и никой, повярвайте ми, не следва да подкрепя едно такова предложение. Бъркането на понятия в медицината в осъществяването на лекарствената политика, от които Вие, за съжаление, не разбирате, могат да доведат до такива дебаланси, каквито трудно можете да си представите. И всякаква патетика, че ние искаме да помогнем, видите ли, на най-уязвимата група – оставете Българския лекарски съюз, оставете българските лекари, са достатъчно отговорни, за да могат да провеждат тази лекарствена политика в този труден момент. Другото не искам да го назовавам! Може би колегите след мен ще го назоват? Благодаря Ви, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Михайлов. Господин Иванов, заповядайте за втора реплика.

аз лично ще се въздържа да подкрепя Вашето предложение, понеже като лекар, когато изписвам лекарства, не се интересувам дали пациентът е социалнослаб. За мен той е пациент и няма значение какъв е. Така че при изписването на терапията единствената и тежка дума има лекарят. Що се отнася до отпускането на лекарствени продукти в аптеката, аптекарят винаги е задължен да изпълни разпореждането на лекаря. Когато се изписва рецептата – няма да изпадам в латинска терминология, но там е указано точно: дай препарата, който е изписан! Тук всякакви други мотивировки, които се правят в момента за това, че понеже е криза, трябва да се дават първо понятията молекули и лекарства, на няколко пъти видяхме, че не бяха коректни. Така че аз лично няма да подкрепя това предложение, надявам се и моята парламентарна група също, тъй като тук нарушаваме основни принципи в лечението. Мисля, че не трябва да правим никакви компромиси, когато говорим за лечението на нашите пациенти. Благодаря Ви.

започва да ми става симпатична Вашата група. Това е едно наистина правилно решение в полза на българския народ. Ние от над 10 години апелираме да се случи това нещо. Всичко друго е точно обратно на защитата на интереса на българския народ и говори за много лош лобизъм. Много лош и много тежък лобизъм, защото говорим за идентични продукти, произведени от различни фирми – много от тях не по-малко реномирани една от друга. Няма как да ни се обяснява, че някой трябва да прецени кой от двата идентични продукта – на два изключително реномирани производителя, е по-добър от другия. Ако един от двата не е добър, Вие добре им го казахте: в ИАЛ да му се вземе разрешителното, да се обясни, че той е вреден за българския народ, но когато двата продукта са абсолютно идентични, ние трябва да дадем право на българския народ не заради това, че е по-беден, да се лекува по лошо, или ако е по-богат – по-скъпо. Аз не съм убеден, че по-скъпите продукти са с по-добро качество, и когато се изписва по-скъп продукт с идентично качество, тогава вече може спокойно да се мисли за много тежък лобизъм. Българският народ не е идиот, дебил и така нататък и може да прецени, когато някой се опитва да му пробутва определен медикамент, воден единствено от чисто търговски интереси. Единственото, с което не съм съгласен с Вас, господин Колев, е това, че трябва да бъде мярка в извънредно положение. Това трябва да бъде постоянна мярка. Това е постоянна мярка в много развити демокрации. Този спор, когато започнем да го водим по същество, а не сега толкова набързо, трябва да извадим в кои държави е така, защо в други не е така, какво се случва там, където е така и какво се случва там, където не е така. И да вземем най-правилното решение, което

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми професор Михайлов, благодаря за думите, които казахте. Аз съм икономист със здравен мениджмънт и мисля икономически. Аз самият се възползвам от всички тези възможности да бъдат използвани лекарствени средства с една и съща формула, с еднакво качество, с еднакъв гарантиран химически състав, за да се вземе това, което е най-изгодно. Обаче има нещо, което искам тук да Ви цитирам: има има препоръка на Световната банка за въвеждането на това генерично предписване и, обърнете внимание – дебело подчертавам, вредата от липсата на такова

Много благодаря, господин Марешки, за подкрепата. Абсолютно съм съгласен с Вашата забележка, че трябва да бъде постоянна политика и в тази връзка искам да подчертая, че и Световната банка го казва, и в Министерството го има, и в Европейския съюз – само Малта и Австрия не са го приложили, а всички държави са го приложили. приложили. Ние в България толкова ли сме напред с материала, че смятаме, че сме по-добри от Германия, от Франция, от Англия, от всички други? Толкова ли те са бедни, да предпочетат евтините генерични лекарства и 80 към 20 да ползват генерика в техните болнични заведения?

момента на извънредното положение можем да я приложим и да се възползват тези уязвими групи, които най-много се нуждаят от средства – болните, тези, които са постоянно в аптеката, тези, които трябва да обикалят по всички аптеки да търсят съответното търговско наименование – подчертано изписано в тяхната рецепта. Още веднъж призовавам: подкрепете ни! Ще помогнем точно на най-уязвимата група

Благодаря, господин Колев. Господин Йорданов, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Колев, изпаднахме в абсурдната ситуация двама икономисти да ни обясняват тъждествеността между оригиналния медикамент и неговата генерика. Не върви да обяснявате на лекарите, че терапевтичният отговор при лечение с оригиналния медикамент е същият и тъждествен с този, който е при лечение с генерика – това просто не е вярно. Има достатъчно факти за това. Да, генериката е по-евтина и бих приел, ако Вие лобирахте на базата икономически мотиви, но не на клинични, терапевтични мотиви. Вие забравихте да кажете, че в тези страни винаги подмяната на медикаментите с генериката става след съгласуване с лекуващия лекар, защото обикновено терапията не касае само един медикамент, касае комплекс от медикаменти и връзката между тях невинаги невинаги е еднозначна и може да доведе до тежки последици за болния. Вие казахте, че така поставеният проблем би довел до икономия,

Той му предлага най-евтиния от другите медикаменти, а не по-евтин от този, който би трябвало да закупи в аптеката. Тоест реално, ако фармацевтът не иска да има евтиния медикамент, той казва: нямам го, и му предлага другия – по скъп. Защо да не действа за тези, които са в списъка, реимбурсиран от Касата? Точно там ние търсим икономическия ефект, защото там цената на медикамента е пределна, фармацевтът не може да предложи на по-висока цена, а той не би искал да предложи на по ниска цена. Аз мисля, че това предложение, което се върти от няколко години в българското здравеопазване и в българската фармация, няма място да се прекара тук, през този закон. Колеги, от Западна Европа ни казват: лекувайте с оригинални медикаменти, а не с генерика. Те са по-подходящи за икономистите, но не и за болните хора.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вижте, не говорим само за смяна на оригинален продукт с генеричен продукт. Говорим и за възможност за смяна на генеричен продукт с генеричен продукт. Недейте да отклонявате темата, първо. И второ, никой още не е доказал, че оригиналният продукт, след като му изтече лицензът и започват да го произвеждат куп други фабрики, които в много случаи са може би и по-реномирани от тази, която е измислила оригиналния продукт, че той е с по-лошо качество, или съответно оригиналният е с по-добро качество. В много голяма степен тези, които реално са измислили оригиналния продукт, в един момент губят интерес да го произвеждат. Този спор е абсолютно безсмислен. Ясно е, че в интерес на българския гражданин е да има право да избира между два идентични продукта, произведени от различни фабрики в различни части на света. Така че не измествайте темата. Знам какви са интересите. Знам как стават нещата. Знаете, че аз съм родоначалникът и съм единственият във фармацевтичния бизнес от 1991 г. насам. Няма друга формация, която да е била от 1991 г. и да е оцеляла до момента. Всички други, които все още ги има на пазара, са излезли много по-късно. Тези, които са от 1991 г., голямата част ги няма. Повярвайте ми – знам много добре за какво става въпрос. Всичко друго е един много тежък лобизъм в ущърб на българските граждани. Ако някой все пак наистина мисли, че определен продукт не заслужава да бъде продаван и той няма качества, колегата каза – в ИАЛ да се спре лицензът му, но ако той има качества… Или ИАЛ да казва кои са с по-хубави качества и кои не. И второ, Вие казвате: по-евтин или по-скъп. Ние въобще не говорим дали да се дава по-евтиния или по-скъпия. Някой път предлагането на по-скъпия продукт с по-съмнително качество, ако въобще има съмнително качество, това е нещо, което се случва. Ние не казваме да се дава по-евтиният. Това нещо рано или късно ще се случи, защото българският народ няма да продължава да търпи тези експерименти на негов гръб, но до момента много малко хора го говориха. Аз затова поощрявам колегите от „Обединени патриоти“, че са дорасли до това нещо, и се надявам все повече народни представители да стигнат до тези изводи и да подкрепяме тези неща. Благодаря. Благодаря, господин Марешки. Втора реплика – господин Колев. Вие много добре разбирате, че това е изключително крайно необходимо и ние се опитваме да го предложим във време на извънредното положение да се възползва тази уязвима група сега. То че ще стане, както каза господин Марешки, ще стане. Няма как да не стане. Това е предписание на Световната банка. Това е направено в цяла Европа. Аз не съм специалист да говоря като лекар в този случай, но говоря като икономист, като човек, който, наблюдавайки как са направили в Европа своята прогенерична политика, ние, че не сме я направили, заслужаваме най-малкото укор. А как да гледаме народа в очите, при условие че можем да му спестим стотици милиони на година? И ние стоим, чакаме, занимаваме се с дребнотемие, занимаваме се с нищоправене, занимаваме се с нищоможене, но най-важните неща – там, където можем да дадем на хората стотици милиони на година, да им остане на всеки в джоба някой лев, на ден по няколко милиона да остават във всички български граждани, защото горе-долу толкова са, това нещо може да стане и сега. сега. Дайте да гледаме Европа, дайте да гледаме по това не кой е икономист, кой е лекар, а какво прави Европа. Следвайки я, няма да сбъркаме. Следвайки тези, които са постигнали най-добрите си резултати и доказано най-добрите и финансови, и оздравителни резултати, и задоволеност на пациентите от лечебния процес – всички в тези общества са по-доволни от нашия лечебен процес. Следователно дайте да направим така, че да се обединим. Това няма да стане без обединение. Всички знаете, че това е крайно необходимо. И ако след един-два месеца Вие го предложите, ние ще Ви подкрепим. А защо сега Вие не ни подкрепите да го направим в извънредното положение?

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Аз няма да влизам в професионалния дебат дали един фармацевт знае какво означава генерично понятие или не, по-скоро искам да припомня на всички колеги тук и на всички български граждани един пример. Колеги, през 2018 г. на 6 юли, ако си спомняте, спешно извикахме директора на Изпълнителната агенция по лекарствата. Защо? Защото бяха изтеглили целия валсартан от пазара, от от всички фирми, не от определена фирма. Защо? Защото всички фирми се оказа, че купуват активната съставка от една и съща фирма в Индия, тоест активната съставка в 99% от случаите, в независимо кой търговски производител е една и съща, от едно и също място. Така че от тази трибуна да ни убеждават, с цялото ми уважение към професионализма на всички лекари, които се изказаха преди мен, да ни убеждавате, че… ще говоря, защото вече е станал факт, няма да Ви вадя други примери с огромните разлики в цените, да ме убеждавате, че той е различен, само защото различен търговец го е пакетирал, е наистина абсолютно безумие. А колко много може да спести и българската държава, и българският пациент

Господин Марешки каза, че е в търговията с лекарствени средства, господин Колев ни убеждава, че Световната банка била казала така, аз обаче съм от страната на медицината и бих искал Световната здравна организация да ми каже какво да правя, защото в медицината има основен постулат: това, което е по-евтино, не е по-добро за пациента. Това е правило, от него не можем да избягаме. Както господин Марешки каза, че ние не говорим за генерици, а въобще за лекарствата, изведнъж госпожа Таскова казва: не, защо ни убеждавате в генериците, става дума точно за генерици. Да, господин Марешки, става дума точно за генерици, а не за други лекарства, това е ясно на всички, но Вие не може да убедите българската лекарска и медицинска общественост, че Вашата кауза е правилна.

Благодаря Ви за възможността. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Тук не трябва да продължаваме, госпожо Председател, да си затваряме очите какво се случва в залата, а именно това, че по време на извънредно положение имаме брутален лобизъм.

тук да се говори от някои хора, които, първо, трябва да декларират конфликт на интереси, и, второ да си говорят за бизнесите, да си мерят аптеките и търговските вериги, и какво ли не още.

нещо, което ме възмути, и не го допускайте повече, а именно това, че не само управляващите с действията си, но явно и с приказките си преди мен тук говорещият от трибуната каза, че нищоправенето и нищоможенето водело до това, че половината зала иска да отхвърли това предложение. Ако Вие правите нищоправене и нищоможене, правете го отвън, извън Народното събрание, сигурно имате следващ в листата, колкото и да Ви е къса. Госпожо Председател, спрете това нещо и този брутален лобизъм по времето на извънредно положение. И не се правете всички тук, че не знаете за какво става въпрос.

предложението на господин Филип Попов. Не успях под формата на реплика да коментирам чл. 6а и неговата редакционна поправка, а именно думите „местни органи“ да се заменят с „органи на местно самоуправление“. Не смятам, че е коректно, тъй като орган на местното самоуправление, съгласно чл. 138 от Конституцията, Ако имате предвид, господин Попов, че местни органи са териториалните органи на изпълнителната власт, може би това е по-коректното наименование и в този случай аз също правя предложение за редакционна поправка

а орган на изпълнителната власт в общината съгласно Конституцията е кметът. Понятието „местни органи“ не съществува в Конституцията и в Закона за местното самоуправление и администрацията. Съществуват думи „централни и териториални органи на изпълнителната власт“ и съответно „органи на местно самоуправление“ или „орган на изпълнителната власт“. Може би до гласуването ще направим една по-коректна редакция, но смятам, че думите „местни органи“ трябва да отпаднат категорично от тази редакция. Господин Попов е предложил „органи на местно самоуправление“. Вие предлагате „териториални органи на изпълнителната власт“. ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Да, или може да е „и органи на местното самоуправление“,

Второ, по предложението на господин Георги Колев, което предизвика сериозен дебат. Аз не съм лекар, не съм и фармацевт, но считам, че ще бъде голяма грешка, ако в момент на извънредно положение ние направим подобна промяна. Първо, защото смятам, че предложението за създаване на чл. 15а е неясно. Първото му изречение касае: „при липсата на продукти“. Какви продукти са това? Дали са продукти, изписвани по лекарско предписание, или са други продукти? Защото и в момента, господин Колев, във всяка една аптека, ако поискате да Ви се продаде лекарствен продукт без лекарско предписание и той не е наличен, фармацевтът ще Ви предложи друг такъв подобен във връзка с Вашите симптоми или заболяване. смятам, че ние наистина дължим на нашите съграждани реформа по отношение на лекарствената политика, но тя трябва да бъде много добре обмислена. Трябва да бъде въведена след един много, много сериозен, задълбочен и най-вече професионален дебат. При всички положения е ясно, че Българският лекарски съюз има отрицателно становище, и аз мисля, че те съвсем коректно са го изразили, защото именно лекарите носят отговорност за предписаното лечение. Няма как магистър-фармацевтът да поеме отговорност, ако настъпят някакви вредни последици, за здравето на пациента. Освен това няма и кой да проследи

има същият ефект съобразно здравословното състояние на всеки един пациент, който лекарят е наблюдавал заедно с придружаващите му заболявания и така нататък в, да речем, годините назад, хронични такива и така нататък. Освен това отпускането на лекарствата е еднократен акт. Замяната на едно лекарство с друго е еднократен акт, но контролът върху лечението на пациента и, както казах, върху негативните последици за неговото здраве е нещо съвсем различно и това единствено и само лекар би могъл да проследи. Аз смятам, както и вчера заявихме в Комисията по правни въпроси, когато този текст се обсъждаше, че Парламентарната група на ГЕРБ няма да подкрепи Вашето предложение. Водейки се от становището на всички които направиха до този момент изказвания, а и вчера в Правната комисия, смятам, че от всяка парламентарна група ще получите такъв отговор. И последно, в § 8 по отношение на предложението, което Комисията по правни въпроси вчера подкрепи, смятам, че това е коректното предложение. Не мисля, че в момента отново да проведем дълъг дебат за това каква е отговорността на Министерския съвет, на министър-председателя, на Оперативния щаб, на председателя на Държавния резерв. Много се говори по темата за наличието на продукти и стоки в Държавния резерв през последните няколко седмици. Знам, че колегите от БСП са изкушени по тази тема. Първоначално коментираха, че държавният резерв е празен, в него няма наличните количества съгласно закона. След като изслушахме тук председателя на Държавния резерв – господин Пеев, на закрито заседание, се установи, че това не е така, необходимите количества ги има в Държавния резерв и те непрекъснато се осигуряват, ако има необходимост. Госпожо Нинова, това, че ме репликирате от място, ще Ви се даде възможност да го направите под формата на реплика, но ще Ви отговоря. При При кризата в Перник включително, понеже съм проверила, държавният резерв е отпуснал 1 млн. тона вода. Може да се обадите на Вашия кмет господин Владимиров и да го питате. Така че количества от стоки, които са определени в закона, са налични в Държавния резерв. Държавният резерв е последният буфер на държавата, ако има такава криза с транспортните доставки, с производството, когато всичко спре, тогава държавният резерв се намесва и тогава се изписват продуктите или стоките, които са налични там. Още нещо, оборудването, макар и в неизвънредна ситуация, а при учение – на залите „Арена Армеец“ и „Хиподрума“, и залата във Варна, и тази в Стара Загора, също са средства от Държавния резерв. Леглата и шкафчетата, които всички ние сме виждали, също са от Държавния резерв. С помощта на армията са оборудвани тези зали. Аз лично съм питала господин Пеев дали имат цялата апаратура, необходима, за да заработят тези зали, ако се наложи, недай си боже, като полеви болници. Той ме увери, че имат апаратура, лекарства, хигиенни материали, маски и цялото оборудване, което е необходимо

по отношение на Вашето предложение, да, съгласен съм, трябва да се прецезира текстът по отношение на местните органи. Има няколко варианта и можем да ги обсъдим до края на заседанието, преди гласуването. По отношение на чл. 15а, уважаема госпожо Атанасова, Вие казахте, че не сте фармацевт, не сте и лекар, но сте юрист и би следвало да знаете, че тук се касае за компетентност и отговорност. отговорност. С това предложение на практика става фармацевтът да изземе компетентността на лекаря, на кардиолога, на пулмолога, на другите видове специалности и да предписва лекарства. Точно за това става въпрос. Кой обаче ще носи отговорност след това за това лекарство? Мога да дам пример по отношение на кардиологията има редица бетаблокери, но те са с различно действие, те са сходни, но по отношение на клиничната пътека на съответния пациент едни са противопоказни, други ще помогнат. Фармацевтът ли ще носи отговорност, ако предпише друг бетаблокер? На трето място, госпожо Атанасова, Вие пропуснахте да кажете, че тук става въпрос за тежък, уродлив лобизъм в рамките на извънредното положение. В чл.

Кой лекарствен продукт те ще продават? Този от който има печалба, разбира се, не този, който е най-добър за пациента. Кой е най-добър за пациента – това може да прецени само неговият лекуващ лекар, а не аптекарят. На следващо място, по отношение на Държавния резерв, дай боже, да няма липси в Държавния резерв, госпожо Атанасова, за това ли скрихте Министерския съвет в ал. 2? Затова ли не приехте нашето предложение и хвърлихте на амбразурата

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Атанасова! Да, знаем, че Лекарският съюз има отрицателно становище по въпроса. Далеч съм от мисълта и никога не съм го казвал, че лекарят няма водеща роля в цялостното лечение на пациента. Но, от друга страна пък, да се принизява ролята на магистър-фармацевта, който е учил през цялото време на следването си и знае много повече за лекарствените форми от всички други и да го превърнем в обикновен магазинер или да го превърнем в обикновен разпределител на лекарства – не е честно! Така че тук не говорим за противопоставяне на едните с другите – в никакъв случай. Това не бива да става. Водещата роля на лекарите никой не я изземва, но самият факт за значимите познания на магистър-фармацевтите, те също трябва да бъдат използвани максимално. На Запад те са консултанти и тук също може да го направим така. В тази връзка, всичко това е от полза и аз съм убеден, че и отляво, и отдясно, че всички ние искаме да помогнем на нашите най-уязвими групи. Сигурен съм в това. Затова дайте да не се джафкаме. Дайте да направим така, че нещата да се случат. Няма никакъв смисъл от игра на думи, от противопоставяне на Лекарски съюз, фармацевти и лекари – не е това целта. Никога не сме казвали, че някой трябва да изземе ролята на лекаря. Няма такова нещо, не ни слагайте думи, които не сме казали. Моля Ви, дайте да се концентрираме върху това да направим нещо за тези уязвими групи. Ако не можем, нека акцентираме върху другите точки, но няма да я забравим тази точка и ще я поставим на обсъждане веднага след като извънредното положение свърши. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Атанасова! Длъжен съм да спомена няколко неща. Първо, в момента в държавните болници търговете се правят по генерично наименование, за да може да икономисват. Повечето лекари тук са били директори на болници и знаят много добре, че така се провеждат търговете. Второ, ние не говорим някой да назначи лечение,

лечение, което не е правилно, фармацевтът, ако не го коригира, носи отговорността – за тези, които не знаят. Ако фармацевтът отпусне точно това лечение, което е предписал лекарят, а той е направил грешка и има

Той много добре може да знае дали един и същи продукт е един и същ, а колежката много добре Ви каза, че дори и пакетирани в различни фабрики по целия свят субстанцията, която я има в капсулата и таблетката, е една и съща, дошла от едно и също място. Грозният лобизъм

ако аз или някой от колегите искаше да продава, това би било грозен лобизъм, но когато ние настояваме да може да се изписва по-евтиното за пациентите, това наистина е грозен лобизъм в интерес на българските граждани. Всичко друго е лобизъм в интерес на търговците. Благодаря, господин Марешки. Госпожо Атанасова, заповядайте за дуплика. ДЕСИСЛАВА Благодаря, госпожо Председател. Започвам отзад напред по поредността на репликите. Господин Марешки, аз също смятам, че България трябва да се ориентира към прогенирична политика и това не само че го смятам, а то е записано в Програмата за управление на правителството. Но казах, че това трябва да стане след експертен и задълбочен, професионален дебат с участието на всички не в рамките на Закона за извънредното положение и не този месец или два на пандемия. Освен това, господин Марешки, много бих искала да Ви поправя, защото в текста на чл. 15а, който колегите са внесли, няма и думичка за цена. Няма и думичка за по-ниска цена! Напротив, при тях предложението е: правото на замяна не е допустимо за лекарствени продукти за плащане напълно или частично от бюджета на НЗОК, както и при отказ от пациента. Да, в държавите, които коментирахме, че имат активна генерична политика, винаги цената е определяща, ако е по-ниска. Знаете, че при нас се реферират цените. Това изказване не е в посока да коментираме лекарствената политика на Република България. Искам да кажа, че съм съгласна и с колегите, че такъв дебат трябва да има, но не е сега времето. По отношение на репликата на господин Попов за Държавния резерв. Господин Попов, по мой спомен господин Пеев предложи на всеки един от нас в условията на информираност и достъп до класифицирана информация да посети складовите бази на Държавния резерв и да се запознае с наличните количества. Бих искала, ако имате възможност по някакъв ред, във формата на изказване или процедура, да ми отговорите дали някой от парламентарната група на БСП и лично Вие, господин Попов, може и като лично обяснение, сте посетили някои от складовете на Държавния резерв и дали установихте, че там не са налични

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Преди малко моят колега „доктор“ Ченчев се обърна към Вас. Аз ще направя по-точно формулиране. По Правилник, с който всички разполагаме, предлагам всеки един, който застава на тази трибуна, да заявява дали има конфликт на интереси. Ясно и точно сме го записали, за да можем да знаем и всички тези слушатели и зрители, които гледат, да могат да се ориентират добре кой за какво и по какъв начин защитава определен законопроект. Моля да бъдете стриктна и да спазвате Правилника, тъй като тук в един момент стана събор на икономически интереси и сблъсък на интереси за генерици и оригинални препарати.

складовете на Държавния резерв. Има си органи и процедура за това. Аз затова казах: защо лишавате от тази отговорност Министерския съвет с Вашите предложения?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Ще започна с това, че декларирам, че по темата нямам конфликт на интереси, освен, може би, че имам чисто професионален интерес. Защото ни се предлага един текст, който е неясно мотивиран, и сега в процеса на дебата се опитват да ни изтъкнат мотиви, макар, бих казал, и благородни, под формата, че се спестявало обикалянето на хора по аптеките. И, видите ли, за да не се разнасят зарази и тем подобни неща, да се приеме този текст, който, признавам, не приемам, защото, отивайки до аптеката, фармацевтът, след като липсва това лекарство, би могъл да посъветва болния да се върне при лекуващия си лекар, както е редно, и той ще му изпише друго лекарство. Не приемам думите и за нищоправене и за нищоговорене, защото виждам, че докато някои нищо не правят и нищо не говорят, изведнъж вкарват един лобистки текст, който текст обединява всички в името на това да не се допуска вкарването на търговците в храма на здравеопазването. Защото, както и да си говорим, търговия със здравето не трябва да има. В Комисията присъстваха представители на Българския лекарски съюз. Представете си, присъстваха и от Съюза на фармацевтите! И Лекарският съюз и фармацевтите казаха, че предложената поправка не е удачна и че са против нея. Тоест хората, които пряко ги касае, може би без тук присъстващите, са против. Същото важи и за Българската асоциация на генериците, които са против предлагания Законопроект. Законопроект. Понеже често се дебатира и ни се дава за пример Европа, трябва да кажем и нещо друго. Да, там се допуска такава замяна, но само с по-евтино лекарство от така предписаното, което е от съществено значение. Ето защо бих искал да Ви кажа, даже да се обърна към вносителя да преосмисли своето предложение и да го оттегли, да не подлага на изпитание българския парламент и българския народ. Защото, колеги, моментът е труден и не трябва да се заиграваме със страховете на хората. Другото, за което също се обръщам и използвам момента отново, ако някой излиза да прави реплика, както заявих, че ми липсва конфликт на интереси, той да заяви дали има, или няма конфликт на интереси, защото част от говорещите имат пряк, личен,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Байчев, за разлика от някои от Вас, ще декларирам, че аз нямам абсолютно никакъв конфликт на интереси от гледна точка на финансова, икономическа или някаква друга част, защото защото вече около 30 години в бранша ми е все едно, като влезе човек в аптеката, дали ще си купи лекарство, произведено от един производител или от друг. Абсолютно ми е все едно! Това е право на лекаря и на пациента да си избере. Използвам случая, първо, не съм сигурен от лекарското съсловие, които са били в този бранш, дали не са били в конфликт на интереси и да са изписвали лекарства благодарение на комисиони, които са получавали от фирмите, но това си е на тяхната съвест. Тук искам да се хвана като удавник за сламка за това, което казахте. Сега кризата ще мине и ние наистина заедно с колегите, предполагам, ще бъдем инициатори за конкретна промяна в тази посока, която да може да се замества с по-евтино. Надявам се тогава да не избягате, да не се скриете и да подкрепите тази промяна, с която да може в аптеката генеричен продукт с абсолютно същото съдържание, както е в цяла Европа, да бъде променяно с по-евтино такова. Надявам се да не избягате от това, което казахте преди малко. Ще Ви го напомням цял живот! Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Марешки. Господин Колев – втора реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Тасков, господин Байчев, никога не сме казвали, че в случая говорим за замяна на по-скъп продукт. Няколко пъти го казахме и го подчертаваме – смисълът на генеричната политика е това да се спестят на хората пари. Смисълът на генеричната политика е това да се купи най-евтиният продукт с една и съща молекула, с една и съща съставка. Никога, под никаква форма не е говорено друго! Ако го няма в аптеката този, който е изписан, да не се разкарва човекът. Да приемем следната хипотеза: имаме пациент в малка община, лекар е там, отива при него. Личният лекар му изписва каквото е необходимо. Отива той в областния град, защото нямат аптека, но там става разминаването с това – или лекарството го няма, или му се предлага друг по-евтин продукт. Той се връща пак наново при личния си лекар, защото няма как да стане комуникацията – не става с радиовръзка или телевизионна връзка. Ние все още нямаме електронното здравеопазване, за да се случи това и тогава става една екскурзия, става едно разкарване на пациентите във време на криза. Абсолютно недопустимо! Предлагаме нещо чисто човешки – в момента на извънредното положение да се възползват тези хора, които са далеч от аптеката, далеч от личния си лекар, на сериозно разстояние, разкарващи се, не намерили продукта в тази аптека, да отиват в друга. Така Така че хипотезата предполагам, че я разбрахте. Говоря го съвсем човешки. Още веднъж подчертавам – смисълът на генеричната политика е поевтиняване, поевтиняване, поевтиняване

прав сте, че трябва да има такъв дебат за прогенерична политика. Дори и да ми го напомняте, няма да участвам пряко и активно в дебата, тъй като не се чувствам достатъчно професионално подготвен. Следва професионалистите да водят този дебат и да се обединят. Бих желал наистина от различните политически сили да се обединят около един законопроект, който да бъде действащ, да може да се приложи и да бъде в полза на всички хора. Така предложеният Законопроект към момента, по точно текст, не е такъв и поражда разногласия. Тук се прехвърлям към господин Колев – да, сигурно сте прав, че желанието е било такова да се предлагат по-евтини, но защо не е записано, както в другите държави в Западна Европа, че може да се предлага само и единствено по-евтиният от от генериците, това е едното. Второто, самият аз съм от малък град и често се налага да ходим по здравни въпроси в областния център. Повярвайте ми, лекуващ лекар, доколкото чувам и от други хора, винаги се отзовава и си вдига телефона – няма да му казвам името, за да не правим излишна реклама. Тази връзка е лесна и възможна на този етап. Нека да си останат нещата така.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Като конфликт на интереси, конфликтът ми е с така предложеното

но мисля, че не е времето точно по време на извънредно положение той да се получава. В края на краищата в сферата на здравеопазването, в процеса на лечение на един пациент има едно основно правило – лекарят изписва рецепта, той носи фамилията си и оттам отговорността си за тази рецепта. Рецептата, искам да подчертая, няма пожелателен характер към колегите в аптеката, тя има задължителен характер – основно правило в нашата професия, и се надявам това да бъде така. Какво се предлага в момента, дали това не е в интерес на големите търговски вериги от аптеки, които да напълнят с генерици за сметка на малките единични аптеки, оставям на Вас да прецените. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Тасков. Има ли реплики? Реплика – господин Марешки.

фактът, че толкова много хора така разпалено говорят, означава, че тази тема е много важна. Само че аз призовавам още веднъж всеки човек, който излиза тук, да казва дали има конфликт на интереси. Ето, повтарям – за мен няма никакво значение, като влезе човекът, дали ще вземе едно лекарство, дали ще вземе памперс или нещо друго. Повярвайте ми, от 30 години оборотът си върви много добре – постоянно напред и нагоре. Имам интерес само да защитим на българските граждани. Но призовавам всеки лекар, който излиза тук, да казва дали е правил обществени поръчки, когато е бил на позиция, която му е давала право да прави такива поръчки, и тогава е действал като търговец. Дори и в собствения си кабинет дали е действал като търговец или като лекар, когато е изписвал определено лекарство. Най-вероятно е фактът, че редакционно може би това предложение не е направено както трябва.

и да му се замени генерично с молекулата. Най-вероятно това е била темата. Епидемията ще отмине. Трябва да се върнем към основния въпрос – тази тази политика трябва да се случи. Последно, конкретно към изказването на господин Тасков. Не е вярно, че изписаното е заповед. Напротив, когато фармацевтът види грешка

Уважаеми господин Христов, уважаеми колеги! Уважаемият министър Кирилов не е в залата, но той преди малко питаше какво предлага БСП. Затова насочвам Вашето внимание към предложенията на БСП, а именно създаването на § 7а

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! След толкова лекари аз ще се изкажа като потребител. Защо предложихме за промяна в Закона, който е свързан с провеждането на прогенерично лечение и който предизвика толкова широк дебат не само днес в пленарната зала, вчера и в Комисията, а от две седмици и в българското общество? Не само защото прогенеричното лечение е записано като мярка 4.5.2. от Общата програма за управление, подписана между ГЕРБ и „Обединени патриоти“, което колегите от ГЕРБ би трябвало много добре да знаят и да знаят, че този дебат за прогенеричното лечение вече е проведен преди три години, и то на ниво политически ръководства, за да бъде включено в Програмата. Това го казвам като отметка. Предложихме го не само защото прогенеричната политика е и част от Националната здравна стратегия 2014 – 2020 г., приета от същото това Народно събрание. Този дебат вече веднъж се е случвал в рамките на пленарната зала. Колегите медици, лекари, които и днес вземат участие в дебата, би трябвало да са изказали тези съображения, когато Националната здравна стратегия е приемана. Предложихме го и защото е обичайна практика в другите държави, защото води до спестяване на значителни публични ресурси, а в условията на пандемията, в каквито днес живеем и работим, щеше да помогне да се ограничат максимално контактите на пациенти с повторни посещения при медицинските специалисти, в аптека, търсене на предписания лекарски продукт, каквито са, между другото, и указанията на Националния оперативен щаб. Няколко са страховете, които се насаждат от две седмици, откакто говорим за тази поправка в мерките за извънредното положение. На първо място, това е страхът, че е възможно генеричното заместване да предизвика конфликт по оста лекар – пациент – фармацевт. Да, разбира се, това е възможно, но само ако лекарят и пациентът не разберат същността на генеричното заместване. Генеричното заместване не става произволно, по желание на магистър-фармацевта, а само и единствено в рамките на едно международно непатентно наименование – едно и също лекарствено средство, и само при съгласието на пациента. На практика пациентът избира между еквивалентни лекарства, а самото лекарствено вещество, включително съдържанието на лекарственото вещество в единица доза и лекарствената форма са избрани и предписани, наложени от лекуващия го лекар. Съвременната регулаторна практика се основава на разбирането, че генеричните продукти са еквивалентни на оригиналните. В този смисъл генеричното заместване не е подмяна на волята на лекуващия лекар, а изпълняване на неговата воля на възможно най-добрата цена по предложение на магистър-фармацевта и при съгласие на пациента, който в крайна сметка плаща цената. Един от спорните въпроси, един от страховете е, че лекарят е този, който е отговорен за лечението на пациента, и не може една негова съставна част, каквото е лекарстволечението, да бъде поверявана на друг – в случая на магистър-фармацевта. Безспорно отговорността за адекватността на определеното лечение е на лекаря. Генеричната замяна обаче не накърнява и не компрометира по никакъв начин лекарската отговорност. Лекарят е експертът, който прави диагностика и лекува, а фармацевтите са експерти по лекарствата. Двете професии взаимно се допълват и следва да работят в синхрон, за да осигурят най-доброто лечение за пациента. С генеричната замяна лекарстволечението не се поверява на фармацевта или на пациента и не се подменя отговорността на лекаря – това са С генеричната замяна се поверява единствено правото на предложение и професионално мнение от страна на специалистите по лекарствата – фармацевти, които, между другото, вече беше казано от колегите, изучават лекарстволечението в продължение на 5 години и половина! Тук се прилага и правото на пациента да избере един сред няколкото еквивалентни продукта. Когато се избира един сред няколко еквивалентни продукта, няма подмяна на лечението и няма подмяна на отговорността. Лекарят избира най-подходящото лекарствено вещество, но държавата, ако тя плаща, или пациентът като платци имат право да изберат за кой от еквивалентните продукти ще заплатят. Понеже времето свършва, колеги, в заключение – да си отговорим честно на един въпрос: кой всъщност е основният страх от въвеждането на генеричното заместване? Основният страх, да си го кажем честно, от въвеждането на генеричната замяна е страхът от загуба на контрол и позиции на пазара, тъй като след въвеждането ѝ неминуемо лекарственият пазар ще се преразпредели. Едни продукти ще станат предпочитани пред други, защото вече ще може да избира пациентът по предложение и на фармацевта.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги с маски, без маски, с коронавирус или без коронавирус, с генерици или без генерици! Тази реплика е към Вас, колега Ячев, защото казахте верни-неверни неща, но пропуснахте най-важното, че големият дебат е всъщност част от най-големия дебат, а именно мафията с лекарства. Това е голямата мафия. И се оказва, че голяма част от ляво и част от колегите от ГЕРБ защитават неистово

правите се на неразбрали и в един момент си играете със съдбата на хората, с парите на хората, с джоба на хората. От ляво казаха, че това била патетика. Разбира се, че има патетика, при положение че тези пари отиват в джобовете на фармацевтичната мафия и част от бялата мафия. Тук се изправиха лекари, които по някакъв начин са „облизвали“ цели схеми! Няма да казвам имена. Не забравяйте, аз съм разследващ журналист и съм наясно за какво става въпрос. Много Ви моля, когато говорите, поне имайте малко съвест и свян, защото ние предлагаме онова, което е много простичко

ли? Дуплика? Но носителят на дупликата отсъства. Госпожо Александрова,

„Чл. 15а. До отмяната на извънредното положение Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз, съответно Българският зъболекарски съюз може да подпишат анекс към съответния Национален рамков договор, който съдържа заплащане за работа при неблагоприятни условия по време на обявеното извънредно положение на изпълнителите на медицинска помощ, съответно на дентална помощ, условия и ред за заплащането и методика за определяне размера на сумите.“

възможност лекар/и със и без специалност; специалисти с висше образование – биолози, биохимици, медицински лаборанти, да извършват имунохроматографски скринингови тестове.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „Създава се § 7а: „§ 7а. Създават се чл. 22 – 25: „Чл. 22. На наетите към 13 март 2020 г. на трудов договор в частния сектор лица, които в резултат на ограничителните мерки са в неплатен отпуск, се предоставят месечни субсидии в размер на минималната работна заплата за страната и дължимите осигурителни вноски чрез Националния осигурителен институт. Чл. 23. На самонаетите към 13 март 2020 г. лица, които в резултат на ограничителните мерки не могат да извършват дейността, за която се самоосигуряват, се предоставят месечни субсидии в размер на минималната работна заплата за страната и дължимите осигурителни вноски чрез Националния осигурителен институт. Чл. 24. Лицата, чиято търговска дейност е спряна в резултат на въведените противоепидемични мерки, не дължат местни такси за битови отпадъци и за ползване на тротоари, площади и улични платна. Чл. 25. Търговците, които бракуват хранителни продукти, се освобождават от връщане на подлежащ на възстановяване ДДС в размер до 2000 лв. месечно за търговски обект.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 9: „§ 9.

когато предмет на дарението са лични предпазни средства, дезинфектанти, спирт и други средства, предназначени за предотвратяване разпространението на заразната болест. (2) Договорите за дарения по ал. 1 се сключват от ръководителите на структурите по чл. 37 от Закона за Министерството на вътрешните работи или оправомощени от тях лица. Чл. 23. До отмяната на извънредното положение, при извършване на процедура по поредно проучване, срокът по чл. 52, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация може да бъде удължен с още до 30 дни, като в тези случаи разрешенията за достъп до класифицирана информация запазват действието си до приключване на процедурата. Чл. 24. (1) Сроковете по чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 104, ал. 2 и 4, чл. 106, ал. 4 и 5, и § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари спират да текат до отмяната на извънредното положение. (2) Лицата по чл. 4, т. 28 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, и в друга категория задължени субекти по чл. 4 от същия закон, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4 от същия закон, приемат правилата по чл. 101 от същия закон в срок месеца от отмяната на извънредното положение. Чл. 25. Туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено поради обявеното извънредно положение, може да предложи на пътуващия пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет – заместител между туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява не по-късно от един месец, считано от датата на отмяната на извънредното положение всички плащания, които е получил от

или за отделни работници или служители работодателят може да установи за целия период на обявеното извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време.“ 2. Точка 5 относно чл. 267а се изменя така: „5. Създава се чл. 267а: „Компенсация при преустановяване на работата при обявено извънредно положение Чл. 267а. (1) За времето на спиране на работата в случаите по чл.120в, както и при установяване на непълно работно време от работодателя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 пропорционално на неотработеното време.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Христиан Митев: „Създава се нов §...: § ...В § 5 се създава нова т. 3: „ 3. В чл. 9, ал. 2 се създава нова т. 6: през което лицето е получавало компенсация по чл. 267а от Кодекса на труда.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Христиан Митев: „Създава се нов §...: изменя така: „§ 6. (1) По време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда парично обезщетение в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. на лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи (2) Средствата, превеждани по реда на ал. 1, са за сметка на фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване. (3) Осигурителите по ал. 1 подават до Агенция по заетостта информация за лицата, попадащи в режима по чл. 120в или 267а по ред и условия, определени в акт на Министерския съвет. Заявленията се разглеждат по реда на постъпването им.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Йордан Цонев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Георги Колев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Красимир Ципов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Светлана Ангелова. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В § 8 се

по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 10: „§ 10.

„§ 35. (1) За времето от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение държавна субсидия по Закона за политическите партии не се дължи. Годишният размер на държавната субсидия за 2020 г. се изчислява съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за политическите партии, като за броя на дните от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение включително държавна субсидия не се начислява и дължи. (2) По По реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси Министерският съвет може да одобрява допълнителни разходи/трансфери за сметка на икономията на средства по ал. 1 само за дейности, свързани с предотвратяване на разпространението на заразната болест, лечението на заразените или ограничаване на последствията от болестта. (3) През 2020 г. първата

Създават се § 49а, 49б и 49в: „§ 49а. През 2020 г. декларациите по чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт се подават в срок § 49б. (1) За времето на извънредното положение трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключват за повече от един ден, като това време не се признава за трудов стаж. (2) Трудовият договор по ал. 1 може да се сключва и от регистрирани тютюнопроизводители за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от тютюн. тютюн. (3) Трудовият договор по ал. 1 е с нормална продължителност на работното време за деня до 8 часа, като страните по него може да уговарят работа за 4 или 6 часа. (4) При сключване и при прекратяване на трудовия договор по ал. 1 не се прилагат чл.

Образците на трудовите договори по ал. 7 може да се получат в съответната дирекция „Инспекция по труда“ от регистрирания земеделски стопанин или тютюнопроизводител лично или по електронен път. (9) Трудовото възнаграждение се изплаща в деня на изтичане на срока на трудовия договор по ал. 1 срещу разписка, неразделна част от него. Когато срокът на трудовия договор по ал. 1 е по-дълъг от един месец, трудовото възнаграждение се изплаща всеки месец, но не по-късно от 5-то число на месеца, следващ месеца, в който е положен трудът. (10) Осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване за лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда се внасят от осигурителите, сключили договор по ал. 1 и 2, в

Министерския съвет до влизането в сила на този закон, запазват своята представителност до приключване на процедурата по чл. 36 от Кодекса на труда.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Госпожо Александрова, бих ли могъл да се консултирам с Вас относно номерацията? Елате при мен.

Колеги, имате думата за изказвания. Господин Йорданов, заповядайте.

разбирам, че има проблем с номерацията, но Вие го прочетохте като 15а, приехте нашето предложение, за което ние пледирахме още когато приемахме Закона за мерките и действията за извънредното положение. Още повече че колегите от Лекарския съюз и Българския зъболекарски съюз са подписали съответните анекси още по обед и чакат това наше действие, за да ги направим нормативно. Вече е решен този проблем. По този начин тези, които работят с Касата, получават едно частично възмездие за труда, който полагат. Не така стои обаче с тези 20% от българските медици основно в извънболничната помощ, които не работят с

Уважаеми колеги, дойде моментът да насоча Вашето внимание към предложенията на БСП – Корнелия Нинова и група народни представители, за създаване на нов § 7а,

тъй като групите граждани, визирани в тези текстове, останаха извън обсега на Вашия поглед. Това са група от хора, които са поставени в обективна невъзможност да работят и да осъществяват дейността си, тъй като се намираме в ситуация на извънредно положение и държа да отбележа, че тези граждани са редовни данъкоплатци. В момента те се намират в рискова група, тъй като, отново повтарям, не могат да осъществяват дейността си, а имат разходи във връзка с нея, например наеми и други такива. Визираните в чл. 22 са наети по трудов договор лица до 13 март тази година в частния бизнес; визираните в чл. 23 са самоосигуряващи се лица, за които предлагаме да бъдат субсидирани месечно с минималната работна заплата и с дължимите осигурителни вноски в Националния осигурителен институт. Другата категория са търговци, които не могат да работят – да бъдат освободени от плащане на местен данък битови отпадъци, както и от плащането на ползване на тротоари, площади и други такива. И последната категория, която визираме, също са търговци, които бракуват хранителни продукти и трябва да връщат да бъдат освободени от връщането на ДДС в рамките на 2000 лв. месечно. Смятам, че мерките са наложителни, и когато говорим да подкрепяме бизнеса, нека подкрепим и дребния бизнес, и работещите в него, и самоосигуряващите се лица, които са гръбнакът на държавата.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Аз ще се изкажа и ще защитя нашето предложение само и единствено него, като предварително декларирам, че имам конфликт на интереси, тъй като не съм прекъснал адвокатската си практика и съм самоосигуряващ Цяла Европа говори, колеги, за социално равенство – не говоря само за БСП, а за цяла Европа, за целия Европейски съюз. Но странно защо в нашето законодателство сме изпуснали една цяла група – сутринта министър една цяла група – сутринта министър Горанов заяви, че самоосигуряващите се в България са някъде около 800 хиляди човека и доста колеги се нахвърлиха върху адвокати, архитекти, музиканти, хора на изкуството, незаслужено при това. Смея да твърдя, че от тези 800 хиляди всички тези, които изброих, са една малка част. В болшинството си това са хора на труда, които изкарват насъщния си, работейки с деца или с някакви други хора, или по някаква друга причина в момента и се чувстват затруднени да си изкарват препитанието. Казвам този пример, защото съм разговарял с треньор по плуване; с треньор, който има футболна школа; с фризьорка; с учител, който дава уроци по математика по занятия той няма трудов договор, той се занимава само и единствено с частни уроци по математика. Редно е да помислим и за тази част от хората и да имаме еднакъв подход при законотворчеството, да дадем възможност и на тези хора да участват в процеса на разпределение на благата, защото принципът на солидарност не включва само и единствено солидарност при поемане на негативите. Мисля, че солидарността трябва да бъде и при разпределение на активите, още повече че по този начин ще избягваме и дискриминацията между видовете работници. Предвид това, бих искал конкретно да Ви кажа да подкрепите чл. 23, още повече че всички тези хора не са обикновени работници, а по-скоро са роби на своя бизнес, който са подхванали, и с крайни усилия поддържат в настоящия труден момент. Следващият член, който също така държа да подкрепите, е за лицата, чиято търговска дейност е спряна в резултат на въведените противоепидемични мерки, да не дължат местни такси за битови отпадъци и за ползване на тротоари, площади и улични платна. Колеги, в част от общинските съвет в страната вече се проведоха заседания. Някои от общинските съвет, включително мога да кажа за Бургас, решиха, че трябва да отменят плащането на тротоарно право, включително и на такова на площади и върху уличните платна, платна, за да подпомогнат тези търговци. Мисля обаче, че това не трябва да се оставя само на общинските съвети, това трябва да се въведе императивно и да бъде задължително за всички общини, защото по този начин ще бъдат подпомогнати само частично някои търговци и от това най-вече ще се възползват предимно големите търговски вериги. Веднага давам пример, няма да кажа имената, но в област Бургас има три търговски вериги, които оперират в община Бургас, Созопол, Поморие. Те са освободени от такава такса в Бургас и съответно чисто пропорционално, ако една трета от заведенията им са в Бургас, на тях една трета от данъка им е приспаднат. Да, но в съседното населено място те също оперират и по този начин се създава възможност за нелоялна конкуренция между самите търговци и мисля, че държавата косвено подпомага големите търговски вериги. А истината е, че ние се опитваме да подпомогнем малките, средните търговци и въобще всеки един, който се бори за хляба си. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Байчев. Реплика ли? Изказване. Заповядайте.

подкрепя и да търся подкрепата на колегите за предложението за промените в Кодекса на труда от господин Христиан Митев по мярката 60/40.

театрална мярка, откъсната от реалността и динамичните промени в пазара на труда и в срива на икономиката, тя не помага, а вреди. Не само вреди, но и създава беззаконие и сива икономика. Видно от резултатите колко фирми са подкрепили тази мярка. Вчера Асоциацията на индустриалния капитал в България, днес и Камарата на автомобилните превозвачи и Конфедерацията на автобусните превозвачи категорично заявиха, че няма да ползват тази мярка, защото нямат средства да оцелеят утре. Не е смешно! Да не говорим за сринатия туризъм, затворените хотели и ресторанти, които не се знае дали ще отворят през месец юли или септември 2021 г. Откъде ще вземат тези 40% да плащат на стоящите вкъщи служители, които не работят, а затворените магазини и търговски обекти с двама-трима служители, в които никой не влиза, защото има забрана за движение на хората?! Или всички те трябва да фалират като дребни, безперспективни и отживели времето си, за да отидат вкупом всички дребни предприемачи, заедно с работниците си, на опашките пред бюрата по труда?! Какво печели държавата, като трябва да плаща на няколкостотин хиляди безработни по 60% работна заплата в продължение примерно на година напред? Сигурен ли е социалният министър, че социалната система ще оцелее и че 10 милиарда кредити ще стигнат? Тази мярка има смисъл само като опит да се демонстрира грижа на държавата към бизнеса. И това донякъде е вярно. Наистина това е грижа към бизнеса, но към сивия, крадливия, байганьовския и андрешковския бизнес, а не към законния и почтен бизнес. Защото Андрешко пак ще надхитри бирника! бирника! Мярката, която предприехте – 60/40, ще бъде приета с охота само от тарикати бизнесмени, които ще се възползват не както Вие очаквате. Служителите биха могли да бъдат привикани от собственика по един или по друг друг повод под угрозата от съкращения и седмично чакане пред бюрата по труда. Първият начин е: ведомостта на заплатите срещу стопроцентово трудово възнаграждение, а ще получат само държавните 60, иначе – съкращения. Вторият възможен е: молба за прекратяване на трудовия договор от 1 юли по взаимно съгласие, който собственикът ще прибере в чекмеджето за всеки случай. Защо да плаща още три месеца на работника след края на извънредното положение, а да не знае дали въобще ще работи фирмата му? Това са някои от вариантите. Така хем държавата ще плаща 60% на работника три месеца, чорбаджията ще го ползва, хем той няма да плати и една

Затова бирникът ще си трепери в блатото, а Андрешко ще черпи сили доволен, че пак е изиграл управляващите. Става въпрос за сивия сектор. Тотално е сбъркана философията на мярката. Затова НФСБ предложи без фалшива загриженост и лицемерие държавата да поема 60% от заплатата на всеки, на който работното му място бъде запазено, без допълнително финансиране от и без това умиращия дребен бизнес, защото той не знае колко ще продължи кризата и дали ще оцелее. Държавата трябва дори с цената на кредити да започне работа по крупни инфраструктурни обекти: магистрали, ВиК мрежи, енергетика, защото чакащите десетилетия за ремонт мостове, надлези, неукрепени и опасни язовирни стени, речни корита, които имат нужда от почистване, и други, които биха могли да осигурят хиляди работни места със стратегически ефект за държавата.

по отношение на мярката, която в момента ни предлагате? (Реплики.) Тази мярка финансово не е обезпечена, тя се обезпечава през бюджета. Това означава, че Вие не трябва да подкрепите актуализацията на бюджета. Ако прочетем Вашите предложения, ще видим някои неща, които са неточни. Въвеждате текстове – Вие започнахте и говорите за Кодекса на труда, в случая мярката 60/40 не е регламентирана в Кодекса на труда, а е регламентирана в Кодекса за социално осигуряване. Действително Вие правите предложения за изменение и на Кодекса на труда, но това, което формулирате във Вашето предложение за Кодекса на труда, от една страна, говорите за компенсация, но в текста, който използвате, говорите и за паричното обезщетение. Коя е правилната терминология, защото едно е обезщетение и то е регламентирано в Кодекса за социално осигуряване и в Кодекса на труда, но в заглавието говорите за компенсации – не става ясно? И общо взето Вашата позиция по отношение актуализацията на бюджета трябва да се чуе тук от тази трибуна.

уважаеми господин Председател! Уважаеми колега уважаеми господин Живков! Вие не казахте, господин Живков, следното – че в момента на давещия се наш бизнес, който се дави и умира, ние му искаме да доплаща за своето спасение, ама преди да го спасим. А откъде ще ги вземе тези пари, за да бъде спасен? В момента ние имаме спешна мярка за спешна помощ в сферата на икономиката. Ако ние сега не спасим бизнеса, кой ще пълни бюджета? Ако ние сега не спасим дребния и малкия бизнес, който няма как да изкара 40%, как ще направим така, че тази икономика да бъде действаща и функционираща след кризата? Във времето на кризата трябва да дадем възможност и за глътка въздух, и да го изкараме на брега, за да може той да работи и да пълни хазната,

Благодаря, уважаеми господин Председател! Уважаеми колега Живков, аз не съм съгласен с Вашето изказване, защото то беше непълно и стана ясно от репликиращите Ви колеги, че те донякъде не са разбрали всъщност каква е позицията, която защитавате Вие, и съответно това, което е направено като предложение. Всъщност става въпрос за обезщетение. Това, което беше цитирано като заглавие, действително не е точно, не става въпрос за компенсация, а става въпрос за обезщетение, първо. Второ, тези предложения са припознати припознати от нас, които са подадени от четирите национално представени работодателски организации, обединени в Асоциацията на българските работодатели. И на следващо място, по отношение на актуализацията на бюджета. За да се съгласува по някакъв начин с актуализацията на бюджета, първо, тези предложения трябва да бъдат приети. След като те не са подкрепени, няма нужда съответно да бъдат правени промени в актуализацията на бюджета. Благодаря. ХРИСТОВ: Господин Иванов, дуплика. Притежателят на дупликата не е в залата. Продължаваме със следващото изказване.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вземам отношение по предложенията, които нашата парламентарна група е направила. Ние изговорихме голяма част от аргументите си, когато разглеждахме актуализацията на бюджета, но аз ще кажа нещо, което не успяхме да кажем тогава. Преди две седмици, когато гласувахме Закона за мерките, в Кодекса на труда направихме едно изменение, свързано с това, че има определена рискова група, която по някакъв начин трябва да бъде защитена и тази рискова група да има всички възможности да използва платен и неплатен отпуск, за да бъде защитена. Това са майките на деца, които отглеждат деца до 12-годишна възраст, или осиновителите, това са бременните работнички и служителки, както и работнички или служителки в напреднал етап на лечение инвитро, това са работниците и служителите, които са самотни – баща или осиновител на дете до 12 години, това са работник или служител, който не е навършил 18 години, работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на 100, работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333. Увеличаваме срока на извънредното положение – Вие го предлагате. Всички те са в хипотеза на неплатен отпуск. Какво правим за тази група? Не е случайно нашето предложение, което направихме. Забележете, тези хора ние взехме решение, че ще ги пазим, че ще ги защитим под някаква форма, и какво правим сега? Не подкрепяте нашето предложение, но тези хора няма да имат никакъв доход, защото те са в неплатен отпуск и ние как ги защитаваме? Никак! В тази връзка нашето предложение е свързано, и не само за тези категории, а за всички, които не получават доход, но внасят в осигурителната система, които работят и които са готови да продължат да работят, какво правим за тях? И ние какво искаме – една елементарна подкрепа, минимална работна заплата. Правят го всички европейски държави, по този начин подкрепят своите хора, които чинно си внасят осигуровките. В тази връзка моля да преразгледате нашето предложение, свързано с това, хората, които са в неплатен отпуск, да имат право на такава подкрепа. По отношение на другото ни предложение, благодаря на колегата Байчев. Когато обсъждахме предложенията по актуализацията на бюджета, ние го казахме, но аз отново от тази трибуна искам да Ви кажа, че в категорията на онези маргинали, и ще употребя тази дума, както ги нарече финансовият министър с извинение, и го слагам, с извинение към всички тях, искам да кажа, че това не са само свободните професии, не са само занаятчиите, а това са и онези еднолични търговци, защото ние забравяме за тях. По Закона за доходите на физическите лица Вие знаете колко еднолични търговци има, които се самоосигуряват. Това са хора, които работят за своите семейства, които са микропредприятия. За тях какво правим? Нищо, нищо! В тази връзка е и второто ни предложение, самоосигуряващите се наистина са една сериозна група. Аз слушах одеве коментара на Владислав Горанов, след като приключихме дебатите по актуализацията на бюджета, и той каза: „Ние мислим.“ Ама ние трябва да мислим сега, а не след един месец или след два месеца, защото тези микрофирмички в момента страдат. Повечето от тях плащат наеми и с кредити няма да се справят, ние ги ликвидираме. Така че преразгледайте това предложение по отношение на нашите предложения. Той каза: „Трябва да видим, да проучим техния доход, да проучим техния социален статус.“ Нормално е сега да вземем решение, че ще ги подкрепим с акт на Министерския съвет, с постановление може да се регламентират всичките тези подробности, които той визира. Но трябва да покажем отношение сега и аз го казвам днес през целия ден – сега и днес, защото хората са изплашени, че няма да имат никакви доходи, че няма как да отглеждат нормално децата си, и очакват от нас отговорното отношение. Благодаря за вниманието. Надявам се да преразгледате своите позиции и да преразгледате това, което Ви предлагаме, защото то е разумно и не е свързано с голям финансов ресурс, а сме посочили и откъде той може да бъде обезпечен. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ

Господин Председател, дами и господа народни представители! Изказвам се по § 9, чл. 25, който касае по какъв начин туроператорите как ще възстановяват средства на своите клиенти. Туроператорските фирми, и то в най-голямата браншова организация, беше изпратено мисля, че до всички парламентарни групи, до Министерството на туризма, имаха срещи с министърката на туризма, за да запознаят с проблемите, които имат те в момента с тази ситуация, която се създава и с кризата, която ще настъпи след това. Това предложение, което е направено, до голяма степен дава възможност за това да бъдат компенсирани хората и с ваучери за вбъдеще време, които те да ползват, което е добре. Но мен лично ме притеснява фактът, че клиентите на туроператорските фирми, които не са съгласни да получат ваучер, след края на извънредното положение в рамките на един месец туроператорските фирми трябва да им върнат парите. парите. Въпросът обаче е: откъде туроператорските фирми ще върнат парите или всичките пари, или една част от парите, при положение че те са сключили договори примерно или с чуждестранни туроператори, или са сключили с чуждестранни хотели, или с български хотели именно за тези клиенти и са превели средства, включително и капаро, или са платили цялата услуга, за да могат да ползват по-голяма отстъпка и да е по-евтино за клиентите? Просто в рамките на един месец след извънредното положение не виждам по какъв начин туроператорските фирми ще могат да върнат тези средства. По този начин ще направим така, че наистина този бранш – самите туроператори, просто да фалират масово или да фалират всички даже. И според мен, би било логично да помислим за възможностите да бъде удължен този срок, за да има възможност тези хора да успеят да си върнат поне една част от парите от договори, които са сключили с други, защото нито в момента турските хотели, гръцките хотели или българското Черноморие за Великден ще им върнат парите на туроператорите. Няма как да се случи. Тоест ние слагаме един бранш – туроператорският бранш, в момента директно на пангара, тоест Вие приключвате, дотук бяхте, и това е. Затова, господин Председател, правя редакционна

за да могат и клиентите да имат шанс да си получат средствата или услугата и за да могат и самите туроператори да имат време дори кредити да теглят, за да могат да останат в този бизнес. Така че мисля, че това е.

По този начин голяма част от хората може би ще се съгласят и да получат ваучери, защото ще могат да ползват услугата по всяко време, тоест ще дадем възможност наистина да се реши този проблем, а не да го задълбочим. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ангелов. Реплики?

за да доплащат на своите работници и къде е гаранцията, че тази криза ще свърши и те ще могат после да имат истински правилен пълен сезон? Нямат. Тук държавата трябва 100% да помогне. Държавата трябва да плати 60% и това да бъдат средствата, с които да спаси и да помогне на бизнеса, а не работодателят да доплаща.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Ангелов, много кратко в своята реплика бих искала да Ви обясня, че вчера в Комисията по правни въпроси присъстваше министър Ангелкова, която много ясно и категорично защити мярката, която предложиха, именно начинът, по който сме я разписали. Защо казвам това? Защото със срока, който даваме – с един месец удължаване след след изтичане на извънредното положение, ще има възможност да се почерпи и практика от съответните страни. Чака се и решение на Европейската комисия, за да се стиковат как ще се постъпи към останалите чуждестранни туроператори? Не само това, чака се информация от самите туроператори колко всъщност подобни клиенти имат,

Аз се радвам, че Министерството на туризма проверява ситуацията и чака данни, за да види как трябва да се реагира правилно. Аз не предлагам нещо по-различно. Предлагам тези хора да са спокойни, защото в момента най-големият враг на хората, които остават без работа или бизнесът им се съсипва, е страхът и че няма да бъде помислено за тях. Правя това предложение с оглед на това хората, които са в този бранш, да се успокоят и да знаят, че няма на първия месец да слагат кепенците и да се чудят какво да правят. Аз не правя нищо по-различно и нищо по-лошо. Не виждам защо трябва да чакаме чуждите държави, при положение че е ясно, че срокът няма как да бъде един месец. Най-разумният срок е минимум шест месеца, за да могат тези хора наистина да имат шанса да си стъпят на краката. Това, с което ме репликира господин Колев, а и към Вас също: мен ме е грижа лично за този бранш от гледна точка на това, че голяма част от туроператорските фирми в България в днешно време са семеен бизнес. Не са онези големи фирми, които имаха хиляди служители по места и така нататък. Всичките тези хора – дали двама, дали трима души, са членове на едно семейство или пет-шест човека имат туроператорска фирма – в голямата част това е семеен бизнес. И ние на този семеен бизнес трябва да дадем някаква сигурност, че тези хора трябва да оцелеят. Затова го предлагам, за да бъдат спокойни, да знаят, че няма да бъдат притиснати до стената и държавата ще се погрижи те отново да могат да започнат да работят. Те това искат. Те не искат някаква реална помощ в момента, не искат някакви пари накуп. Искат да имат възможност да си отсрочат това, което те няма как да дадат, защото са го платили на други туроператори или на хотели, или на най-различни

е трудно да се следи дебатът, затова ще се опитам да бъда възможно най-прецизен и концентриран. Целият ден днес спорихме основно, извън всякакви детайли, за това кои хора заслужават най-много защита и къде държавата трябва най-много да се намеси. И тук имаме някои конкретни примери за разминаванията в нашите виждания. Ето например отхвърля се предложението ни търговците, които бракуват хранителни продукти, да се освобождават от връщане на подлежащ на възстановяване ДДС. Те според Вас не заслужават тази подкрепа, но се разтоварва държавата от елементарния ѝ ангажимент да осигури на служителите на Министерството на вътрешните работи дезинфектанти, предпазни средства, спирт или други неща, които са нужни за предотвратяване разпространението на заразна болест. Предвижда се МВР да има възможност да получава дарения по този въпрос. Оставям настрана унизителния факт, че български полицаи ще трябва да ходят и да се молят за дарение, и Ви връщам няколко години назад, когато темата „дарения на МВР – откъде се вземат и как се получават?“, беше доста актуална. Надявам се да не се върнем към тези времена. Давам това само като пример, но мога да продължа. Беше ни отказано лицата, чиято търговска дейност е спряна в резултат на въведените противоепидемични мерки, да не дължат местни такси и битови отпадъци, но за сметка на това е много важно да се погрижим за сроковете на тези, чийто достъп до класифицирана информация изтича например за различни срокове по изпирането на пари, за различни срокове, касаещи декларацията на висши длъжностни лица към КПКОНПИ и така Въпрос на приоритети. Не подценявам въпросите, които сте решили да уредите, но мисля и твърдя, че оставихте настрана най-важното. Освен предложенията на БСП, за които говорихме пространно, бих искал да кажа, че тук предлагаме отново да се преосмисли възможността за съхранение и предоставяне на чувствителни данни, на трафични данни, на данни за местоположението на органите на МВР без предварително съдебно решение за хора, които са обект на задължителна изолация или болнично лечение по чл. 61 от Закона за здравето. Помните този дебат. Възпротивихме се на този факт, защото не на последно място той важи и за извън извънредното положение. И както всички от Вас са следящи и четящи хора, Вие знаете, че в момента върви дебат в целия свят за света, който ни очаква след няколко месеца, когато това отмине. И аз съвсем не искам това да е свят на наблюдение и на непрекъснато следене, та било то и под благовидни мерки. А ако това се случва, да е само и единствено след съдебно решение. Затова имате възможност да преосмислите това решение и преди то да отиде до Конституционния съд за проверка, да го отменим. С това мисля, че ще спечелим всички. Имам и едно процедурно предложение, между другото, друг, много важен детайл. Нашите мерки, оценени на няколкостотин милиона, за които говорихме по време на бюджета и които целяха да гарантират минималния доход на тези, които остават в неплатен отпуск не по тяхно желание или на самонаетите лица, беше отхвърлен отхвърлен основно с аргумента, че сме в началото или средата на криза и всеки лев трябва да бъде важен. В същото време днес медиите разпространиха информация, че Българската банка за развитие, която ще е основен елемент в организиране на определени помощи, е раздала доста сериозни суми – десетки милиони, на фирма с малък оборот при доста съмнителни условия, тоест някак си за хората пестим и гледаме за всяка стотинка и за всеки лев. За някои фирми, предприятия и институции като че ли нещата се случват по друг начин. Казах за Закона за електронните съобщения. Уважаеми господин Председател, това едновременно е и процедура, и по същество, защото има един параграф, който съдържа в себе си изключително много материя. Става дума за § 10. Ще Ви помоля т. 1 и т. 2 да бъдат гласувани отделно от останалите точки. Какво касаят те? Искаме да се гласува отделно от тях, за да можем да ги подкрепим.

Това е мярката, която прави от 60/40, реално 60/40, тоест, поемайки осигуровките от страна на държавата по съответните параметри. Не знаем и по-скоро сме скептични дали и тя ще бъде достатъчна – 60/40, да заработи, но подкрепяме този опит, защото е от изключително значение план за заетостта да заработи и да не отидат хора масово пред бюрата по труда. От сценарий, при който масово хората заминават в Агенцията по заетостта и пред бюрата по труда, ще загубят всички. Работниците ще загубят доходи, работодателите ще загубят своята перспектива и своите работници, а държавата ще загуби също, тъй като тя ще плати тези пари, които най-вероятно ще се окажат повече от временната мярката 60/40 и ако успее да задържи мястото. Тоест единствената реална стъпка в този законопроект, която се прави, за да подобри донякъде тази мярка – ние ще я подкрепим, но Ви предупреждаваме отново, че не считаме, че тази мярка ще бъде достатъчна. И ако тя не е и се реализира негативният сценарии, ще носите отговорност за това. Точка втора е въпросът за партийните субсидии. Депутати от ГЕРБ предлагат по време на извънредното положение да не се дават партийни субсидии на политическите партии. Подкрепяме и ще подкрепим с гласуване това предложение.

Благодаря, господин Председател. Разбира се, още веднъж благодаря на колегите от управляващото мнозинство, мнозинство, че приеха това предложение. Надявам се да го потвърдят днес с гласуването си. Взех думата не за това, а да обърна внимание на изпълнителната власт, че сигналите относно прилагането на тази мярка са много разнопосочни, да не кажа, лоши. Какво имам предвид? Имам предвид заповедите на бюрата по труда за документите, които изискват от работодателите, с които практически Обръщам внимание на министъра на финансите, обръщам внимание на изпълнителната власт и на тези, които ще прилагат на практика това предложение, да коригират

да формулираме точно приложното поле на тази мярка. Смятам, че на този етап това не е нужно, след като сме обърнали внимание на изпълнителната власт, да не допуска стесняване на това поле. Какво имам предвид? Ако мярката се отнася за спрели предприятия, компании и фирми, за работници, които са извън полето вече на работа, тя трябва да се отнася с още по-голяма сила и за компании, които полагат неимоверни усилия все пак да запазят част от персонала. така прокламирахме мярката, както се казва, проглушихме ушите на работодателите, че тази мярка е насочена към запазване на работните места. Ако това е така, всяка компания, която иска да запази работните места, трябва да бъде в обхвата на тази мярка, разбира се, ако има видими признаци да е засегната от кризата. Тук хипотезите са много. Поради тази причина не си позволяваме сега да изброим всички хипотези в Закона, но ако се наложи, ще го направим. Ако получим още един сигнал, че мярката се стеснява при прилагането ѝ от наредби, заповеди, правилници или каквито и да било подзаконови нормативни актове от изпълнителната власт или от органи на изпълнителната власт, ще се видим принудени да направим и това.

Там, където господин Ангелов предложи 6 месеца, аз предлагам 12 месеца, което всъщност е предложението на туроператорите и то има своята логика в това, че те практически няма как за такъв кратък период да възстановят своята дейност в обем, при който да могат да изпълнят тези свои задължения. Целта е все пак тези суми, ако съответно пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет, съответно туроператорът да възстанови сумите, които е платил. не е да направим така, че тези туроператори да изпаднат в несъстоятелност, да фалират и видът на кредиторите, където тези граждани ще се окажат доста назад, доста след след държава, общини и целия ред, който следва в производството на несъстоятелност по Търговския закон. Затова смятам, че този срок е по-адекватен и моля да го подложите на гласуване. Благодаря. Благодаря Ви, господин Митев. Има ли реплики? Не виждам. Изказвания? Господин Гьоков.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 Бих казал, че господин Цонев се изрази много меко – неработеща. Не че е неработеща, тя би сработила, но за хора с големи фирми, които имат възможността да плащат тези суми – 40% – 40% плюс осигуровките върху цялата сума. Както е ясно, за по-голямата част от средните и малките фирми това е невъзможно. Аз много се радвам, че Вие сте направили това предложение и то се е приело от управляващите. Обикновено те не приемат нищо от опозицията, но явно и на тях им говори нещо това, че мярката не работи в пълна степен, или поне това, което искаме да направим с тази мярка. Затова се радвам. Както Вие казахте,

мисля, че беше № 55 от 2020 г., просто ги затрудняваме. Не стига, че ги натоварихме с извънредните мерки, да вършат институт, като приемат документите за обезщетение на безработните, ами сега ги натоварваме с една, не бих казал несвойствена задача, те са вършили по различни програми и мерки са преценявали на кого да дадат да ползва преференции, на кого да не дадат. Но в случая отговорността за крайното решение е била вземана от Съветите за сътрудничество, които са изградени на принципа на Националния съвет за сътрудничество. Националния съвет за сътрудничество. В местните бюра има такъв съвместен Национален съвет за сътрудничество, на който е крайното решение на кого да се разпределят парите и на кого не.

приемане на обезщетенията за безработни, така да бъде включен представител на НАП, за да може да ги преценяват по-лесно тия неща. Защо например не се минава през Съвета за сътрудничество? Аз разбирам – заради оперативно, заради бързо действие, но така рискуваме да направим някаква грешка и после да обвиняваме бюрата по труда, а те нямат никаква вина в случая за това – нито за стесняване на обхвата, нито за… Това, Това, което направихте с изплащане допълнително на осигуровките, е много добро. Аз продължавам да твърдя обаче, че мярката пак ще заработи трудно. Нека да видим – както се казва: „Ще поживеем, ще видим!“ Нашето предложение също не е за пренебрегване – по една минимална работна заплата на всеки, който е излязъл в неплатена отпуска, защото сега ние или Вие, или правителството, това Постановление № 55 ще даде възможност на тия, които тепърва ще освобождават хора. Ами тия, които вече са ги пуснали в отпуска? Аз имам, както сигурно и Вие имате десетки хиляди обаждания от хора, които вече са пуснати в неплатен отпуск. За тях какво правим в случая? Още повече това, което предлагаме ние, го прилагат няколко държави. Сега няма да влизам в подробности да кажа, защото всички сме получили какво правят в другите държави по този въпрос. Искам да Ви кажа още нещо друго. Това е лично моя идея, която смятам в най-скоро време да представя като ЗИД на Закона, въпреки че с ясното съзнание, че вече закъсняваме да ги правим тия неща. Може би трябваше да направим така, че всеки работодател, който има заплаха за работниците и служителите, които работят при него, да ги освободи или да излязат в неплатена отпуска, да ги регистрира в бюрата по труда, като „временно освободени“, като през този период те си получават обезщетенията – дали в размера, който е записан в Кодекса за социално осигуряване, или ще е предвиден някакъв размер по-висок от това за определен срок от два-три месеца, с ангажимента работодателят, като изтече този срок, да си върне работниците и служителите при него. В противен случай, ако не може, да останат да си получават нормалното обезщетение. Например, ако не ги е върнал, а работникът или служителят повече от обезщетението, което се полага по Кодекса за социално осигуряване, работодателят да го възстанови или пък да не го възстановява – това е въпрос на на дебати. Има доста по-добри решения от това 60/40, защото, аз пак казвам, ние така стесняваме обхвата на хората, които ще го ползват. Нали идеята ни е да помогнем на всички, които са в затруднение. Мисля си, че можехме да направим нещо по-добро, но и ако това приемем за осигуровките, дай боже, пък да проработи. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега Гьоков, аз се радвам, че и господин Цонев общо взето обхвана темата, свързана с мярката 60/40. Още когато гласувахме предложенията в Закона за мерките и действията по време на това извънредно положение, ние казахме, че по начина, по който ние предлагаме изменението на Кодекса за социално осигуряване, тотално сбъркваме философията, защото в момента действително има такъв режим, който се прилага и той е в Германия. За съжаление, ние го побългарихме и по този начин, по който сме го въвели, ние не помагаме нито на работодателя, не помагаме нито на работника. За голямо мое съжаление, не само е снижен обхватът. Това, което засегнахте, господин Гьоков, най-тревожното в Постановлението, което беше прието от Националния съвет за тристранно сътрудничество и след това от Министерския съвет, е свързано с хипотезите, в които работодател, който иска да се възползва от компенсацията, няма право да освобождава работници по чл. 328, алинеи 1, 2, 3, и 4. 4. Знаете ли кои са тези хипотези? Това са онези хипотези, в които, когато работникът бъде освободен от работа, той да има право да получи обезщетение – от една страна, за неспазено предизвестие, от друга страна, обезщетение за времето, през което е останал без работа, и от трета страна, обезщетение за неползвания отпуск. Де факто сега, с това, ние казваме, че всеки работодател, който в един момент реши да намали обема, в който работи, защото определена категория работници искат да ги освободи и те да отидат и да ползват онова обезщетение от бюрото на труда, което ще им даде правото те да ползват обезщетението 12 и повече месеца, на база на отработеното от тях, ние казваме: „Вие нямате право да правите това.“ Това, което в момента с Постановлението ще се случи, че всички онези работодатели, от една страна, не могат да покрият разликата от 40%, а, от друга страна, им казваме: ще налагате на работниците да бъдат освобождавани по взаимно съгласие. Знаете ли какво се случва в бюрата по труда с тях? Те получават минималното обезщетение, което не е пипано от години, в рамките на 4 месеца и тези хора ще получават не това, за което са се осигурявали, а това, което държавата минимално ще им даде и което действително не им се полага. Действително Постановлението е изключително сбъркано и обуславя

който направихме с това Постановление, много от фирмите, чиито обаждания стигнаха до мен, имат задължения към фиска. Те не че не си плащат задълженията, просто имат отложени плащания във времето – плащат си лихвите хората, гледат да си ги платят, но сега не могат да се възползват от от това постановление, за да получат парите за работниците – това първо. Второ, аз искам само да обърна внимание, че дори и с Вашето предложение, господин Цонев, отново парите не достигат директно и веднага до работника. Докато са си двете нашите предложения – с минималната работна заплата и осигуровките върху нея за всеки освободен работник там, в неплатен отпуск, и това, което аз Ви говоря – директно отиват в човека и той може веднага да се възползва от това. Извинявайте, че… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.

1; б) създава се ал. 2: „(2) Алинея 1 се прилага и за започнала преди обявяване на извънредното положение процедура за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно за определяне на годност за военна служба и служба в доброволния резерв.“

за да направим текст за допълване, който е приет от състава на Комисията, но по техническа причина не е включен в текста. Моля, това да бъде отбелязано в протокола. Господин Цонев, Вие внимавахте нали? Разбрахте? За да не стане после

Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Христиан Митев и Анна Александрова

Делата по чл. 70 от Наказателно-процесуалния кодекс; 7. Мерките по чл. 72 и чл. 73 от Наказателно-процесуалния кодекс; 8. Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от Наказателно-процесуалния кодекс; 9. Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от Наказателно-процесуалния кодекс; 10. Делата по чл. 427 от Наказателно-процесуалния кодекс; 11. Делата по Глава пета, Раздел II от Закона за здравето; 12. Делата по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания за задържане или предаване на лица; 13. Делата по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода; 14. Делата по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство; 15.

по Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 159а от Наказателно-процесуалния кодекс; 19. Процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164 и чл. 165 от Наказателно-процесуалния кодекс; 20. Делата по обжалване

Разрешения за теглене на суми от детски влогове; 4. Обезпечителните производства; 5. Делата за обезпечаване на доказателства; 6. Искания по Закона за електронните съобщения и чл. 19, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл. 536 от Гражданския процесуален

от Закона за Министерството на вътрешните работи; 4. Обезпечителните производства; 5. Делата за обезпечаване на доказателства; 6. Делата по чл. 111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража; 7. Делата по чл. 252 от Административнопроцесуалния кодекс; 8. Делата по Закона за обществените поръчки; 9. Делата по Закона за концесиите; 10. Делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове; 11. Делата по глава трета от Закона за държавната собственост и глава трета от Закона за общинската собственост; 12. Делата по Изборния кодекс; 13. Делата по оспорване на актове за установяване на публични вземания; 14. Делата по чл. 215 от Закона за устройство на територията, свързани с оспорване на актове за издадени разрешения за строеж и за

Предложение на народните представители Христиан Митев и Анна Александрова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението, като предлага да бъде отразено на съответното систематичното място.

относно „други срокове“ в досегашната редакция и по отменената т. 3, спрени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването му в „Държавен вестник“. (2) Извършените действия от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон запазват силата си.“ силата си.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 13. Предложение от народния представител Христиан Митев: „В преходните и заключителните разпоредби се създава нов параграф: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 Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 14. „§ 12. В Закона за държавната собственост…“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 15. Предложение от народния представител Стоян Божинов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Красимир Ципов и група народни представители.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 17: „§ 17. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 3, т. 2 относно чл. 4, ал. 2, който влиза в сила в 7-дневен срок от обнародването му.“ Благодаря, госпожо Александрова. Изказвания? Госпожо Александрова,